Virðulegi forseti. Mér finnst viðeigandi og raunar nauðsynlegt að minnast á þá staðreynd að í dag, 25. nóvember, er alþjóðlegur baráttudagur gegn kynbundnu ofbeldi. Dagurinn í dag er mikilvæg áminning þess að enn eigum við langt í land þegar kemur að því að uppræta það grafalvarlega mein sem ofbeldi er í samfélagi okkar, hvað þá á heimsvísu.

Staðreyndin er sú að í miðjum heimsfaraldri hafa fleiri tilkynningar borist hér á landi um heimilisofbeldi á þessu ári en á sama tíma síðustu þrjú árin. Síðustu þrjú ár, herra forseti. UN Women hafa bent á þá staðreynd að margar konur og stúlkur um heim allan séu bundnar heima með ofbeldismönnum sínum vegna samkomutakmarkana og útgöngubanna. Jafnframt hefur fjármagni verið stýrt frá úrræðum og stoðþjónustu fyrir þolendur ofbeldis. Þetta er grafalvarleg staða, virðulegi forseti, sem ekki verður hunsuð. Það er því miður svo að kynbundið ofbeldi er hrein og klár skuggahlið af Covid-19. Þessi ofbeldishrina er ekkert annað en skuggafaraldur. Langtímaafleiðingar af slíku ástandi eru augljósar og hljóta að eiga skilið mikla athygli af okkar hálfu hér á Alþingi. Það hlýtur að liggja beinast við að koma á sérstökum aðgerðapakka til að koma í veg fyrir langtímaafleiðingar. Hér á þingi verður mönnum tíðrætt um frelsi. Það hlýtur því að liggja beint við að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að verja frelsi kvenna til að þurfa ekki að búa við ofbeldi. Forseti vill leyfa sér að taka undir orð hv. þingmanns, dagurinn í dag er mikilvægur; hafði reyndar hugsað sér að gera það í upphafsorðum en það flaut fram hjá. Ég held að dagurinn,

Ríkisstjórnin telur einstakling geta lifað á t.d. 83.233 kr. á mánuði og það í formi fæðingarstyrks, ef hann er utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi. Einstaklingur getur ekki lifað á Íslandi af þeirri upphæð í um viku, hvað þá mánuð og þá ekki einstaklingur sem er að fæða barn.

Er ekki kominn tími til að hætta þessu óréttlæti, sjá til þess strax að rétta framfærslan sé fundin og að enginn þurfi að svelta, tóra eða engjast í fátæktargildru lengur, hvað þá í sárafátækt?

Á sama tíma erum við í stöðu sem ég satt best að segja trúi varla að við séum komin í, stöðu sem var fullkomlega fyrirsjáanleg og stöðu sem hefði átt að vera löngu búið að bregðast við. og á föstudag verðum við í þeirri stöðu að hafa ekki tiltæka björgunarþyrlu hér á landi. Í ofanálag er staðan sú að vegna uppsafnaðrar viðhaldsþarfar verður aðeins ein björgunarþyrla tiltæk, a.m.k. fram að jólum. Þetta á einfaldlega ekki að geta gerst, herra forseti, og mikil er ábyrgð ríkisvaldsins. Það á ekki að geta gerst að kerfið sé ekki til staðar þegar við þurfum á því að halda. Það er ekkert sem réttlætir það að björgunarþyrlur séu ekki tiltækar. Á síðasta ári fór Landhelgisgæslan í um 280 útköll og tveir þriðju þeirra voru vegna alvarlegra slysa eða veikinda og þriðjungur vegna björgunaraðgerða. Það þýðir að það eru um 63% líkur á útkalli næstu tvo daga. Þetta er ekki ásættanlegt og kallar á heildarumræðu um hvernig við stöndum að almannavörnum í landinu. Við búum í dreifbýlu landi með fjölmörgum fjallvegum. Við búum í landi sem byggir á sjósókn og ef vel ætti að vera ættum við að hafa a.m.k. þrjár þyrlur til taks. Þá verðum við að spyrja okkur hvort eðlilegt sé að allt viðbragðskerfið sé staðsett á höfuðborgarsvæðinu og skoða það vandlega hvort réttast væri að dreifa þyrlunum um landið til að stytta viðbragðstíma Það má kalla það kaldhæðni örlaganna að í kvöld er varað við fyrsta vetrarstorminum. Viðvaranir Veðurstofunnar hafa eflaust vakið ugg í brjósti þeirra fjölmörgu sem lifðu storm eftir storm síðasta vetur og óttast eðlilega það versta.

Herra forseti. Stór skref voru stigin í jafnréttismálum á Íslandi árið 2000 þegar þáverandi félagsmálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins, Páll Pétursson heitinn, lagði fram frumvarp um breytingar á fæðingarorlofi miðaði að því að jafna rétt foreldra til töku fæðingarorlofs. Markmið laganna var að tryggja barni samvistir við bæði föður og móður og gera foreldrum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Þetta var bylting á sínum tíma og Ísland var fyrsta landið í heiminum til að fara þessa leið. Sem Framsóknarkona er ég afar stolt af því að standa hér í dag og rifja þessa sögu upp að hún sýnir hversu framsýnn Framsóknarflokkurinn hefur verið í gegnum tíðina, ekki síst á vettvangi félags- og jafnréttismála. Í gær var síðan afar góð umræða um frumvarp núverandi félags- og barnamálaráðherra, Ásmundar Einars Daðasonar, það frumvarp snýst um breytingar á núgildandi lögum. Mikil vinna hefur verið farið fram í þessa endurskoðun síðan 2019. Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði. Þetta var stór dagur hjá okkur. Sjálfstæður réttur hvors foreldris um sig verður sex mánuðir en foreldrum verður heimilt að framselja einn mánuð sín á milli. Því getur annað foreldrið tekið fæðingarorlof í sjö mánuði en hitt fimm. Í gær komu fram ýmsar skoðanir á þessu máli en málið er gengið til hv. velferðarnefndar. Ég heyrði ekki betur en að allir þingmenn sem tóku þátt væru ánægðir með framlagðar breytingar, en þó má gera ráð fyrir að

Hæstv. forseti. Öll getum við verið sammála um að börnin eru það mikilvægasta í samfélaginu.

Nú geta foreldrar barna sem búa á heimilum þar sem heildartekjur heimilisins eru að meðaltali lægri en 740.000 kr. á mánuði, á tímabilinu mars til júlí, fengið 45.000 kr. styrk á hvert barn. Við eigum að halda utan um öll börnin okkar. Þetta er afar mikilvægt skref í jafnrétti og forvörnum. Þeir málaflokkar eru nefnilega okkur Framsóknarmönnum mjög hugleiknir. Það má segja að gærdagurinn hafi verið gleðidagur í fjölskyldu- og jafnréttismálum því að þá mælti áðurnefndur ráðherra fyrir frumvarpi um fæðingarorlof. Það byggir á frumvarpi Páls Péturssonar frá árinu 2000. Það frumvarp er án efa eitt það framsæknasta sem gert hefur verið í fjölskyldumálum á Íslandi. Sjálfstæður réttur feðra skiptir sköpum í jafnrétti á heimilum. Nú er lagt til að réttur foreldra verði jafn og sjálfstæður. Leitað er leiða til að mæta þörfum barna sem búa ekki við það að hafa tvo foreldra til staðar. Það styrkir stoðir jafnréttis því að þrátt fyrir heimsmet í jafnrétti erum við hvergi nærri komin á ásættanlegan stað. Við skulum ekki halda að okkur sé óhætt að slaka á. Því miður er ekki svo. Við megum hvergi hvika því að jafnrétti er fyrir börnin okkar öll, sama af hvaða kyni þau eru. Mér finnst orð Páls heitins Péturssonar frá árinu 2000 eiga jafn vel við í dag og þá og vil fá að vitna í þau, með leyfi forseta:

Það hefur verið magnað að fylgjast með því hvernig Landspítalinn og starfsfólk hans hafa tekist á við álagið. En nú þegar storminn lægir glittir hins vegar í gamla kunningja, hallarekstur og niðurskurð. Eitt af sérkennum þessarar ríkisstjórnar er óheftur útgjaldavöxtur, kapp án forsjár myndu einhverjir segja. Aukin ríkisútgjöld eru ekki endilega alltaf slæm, þvert á móti, en þeim þarf að fylgja stefna. Það þurfa að vera markmið, önnur en Íslandsmet í ríkisútgjöldum. Almennileg kostnaðargreining á opinberri þjónustu er líka ansi mikilvæg til að saman fari skynsamleg nýting fjármuna og góð þjónusta. Landspítalinn stendur nú frammi fyrir því að þurfa að herða mittisólina vegna uppsafnaðs halla frá árinu 2017 upp á tæpa 4 milljarða. Þá er fyrirsjáanlegur halli þessa árs ekki meðtalinn þó svo að stjórnvöld hafi gefið fyrirheit um að taka Covid-kostnað út fyrir sviga. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir hluta vandans þann að komið hafi verið á móts við lækna og hjúkrunarfræðinga í kjaramálum. Það er með miklum ólíkindum að stjórnvöld skuli ekki hafa gert ráðstafanir til að mæta þeim viðbótarútgjöldum. Nefnt hefur verið að sparnaðurinn gæti náðst með breyttu skipulagi og breyttum vöktum. Þá þykir mér rétt að minna stjórnvöld á, áður en þau fara að telja fugla í hendi, að stjórnenda Landspítalans bíður nú þegar það verkefni að uppfylla skilyrði nýgerðra kjarasamninga um breytingu á vinnutíma án þess að það komi niður á þjónustu eða hagkvæmni rekstrar. „Mönnun er á ábyrgð stjórnenda Landspítalans innan þeirra fjárveitinga sem Alþingi ákveður,“ segir hæstv. heilbrigðisráðherra svo að ég vitni í hana, með leyfi forseta. Mér heyrist þetta vera lýsing á ráðherra án ábyrgðar.

Þetta er náttúrlega grafalvarlegt og óþolandi, og mun ekki síst bitna á öryggi sjófarenda og þeirra sem eiga langt um ef eitthvað kemur upp á. Það er ótrúlegt að í akkúrat þessari stöðu kýs ráðherra dómsmála að koma fram og lýsa því yfir að hún efist um verkfallsrétt þeirra sem í hlut eiga. efi hefur verið til, hvers vegna kom hann ekki fram við verkfallsboðun? Hvers vegna kom hann þá ekki fram í byrjun? Eru þetta góð skilaboð inn í þessa viðkvæmu deilu sem nú er á ögurstundu? Ég held ekki.

Það er ekki langt síðan hjúkrunarfræðingar samþykktu samning, eftir langa mæðu og við litla hrifningu. Það er ekki langt síðan samningar náðust loks við lögreglumenn. Þeir voru hunsaðir mánuðum og misserum saman, kannski vegna þess að þeir hafa ekki verkfallsrétt. Ljósmæður voru hunsaðar og nú berast fréttir af því að sérfræðilæknar, sem eru sjálfstætt starfandi, séu samningslausir. Það er enginn endir á því hvernig þessi ríkisstjórn kemur fram við fólk

Virðulegi forseti. Á alþjóðlegum baráttudegi gegn kynbundnu ofbeldi árið 2020 kallar sterkt á okkur að hópur kvenna verður nú fyrir ofbeldi einfaldlega vegna þess að þær eru meira heima við. Heimilið er þessum konum enginn griðastaður heldur hættustaður. Í umræðunni er þetta ofbeldi hins vegar svo samtvinnað Covid-19 að ætla mætti að eftir heimsfaraldurinn muni vandinn einfaldlega hverfa. En ofbeldi inni á heimilum varð vitaskuld ekki til vegna Covid-19 og þess vegna má alls ekki gefa sér að það hætti við það eitt að betri regla komist á vinnu gerandans. Ég hef miklar áhyggjur af því að hér sé fram komin þung, félagsleg afleiðing af þessu ástandi, afleiðing sem gæti lifað áfram ef ekki verður gripið til aðgerða. Ísland trónir efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins um kynjajafnrétti og af því getum við og eigum að vera stolt. En íslenskir heimsmeistarar í jafnrétti hafa samt bara upplifað konu í embætti forseta einu sinni,

Stjórnvöld ákveðinna ríkja sæta nú færis og ráðast að réttindum kvenna. Það eru kjöraðstæður fyrir hendi til að veikja mannréttindi þegar athyglin er á heimsfaraldri og þungri efnahagskreppu.

Ofbeldi er skýrasta birtingarmyndin sem við sjáum um kynjaójafnrétti í samfélaginu. En þær staðreyndir sem ég nefndi hér áðan, um stöðu kvenna, haldast allar í hendur. Virk jafnréttispólitík er svarið við ofbeldi og lausnin. Jafnrétti hefur jákvæð áhrif á hagkerfið, á lög og rétt og samfélagið allt. (Forseti hringir.) Okkar árangur í jafnréttismálum náðist ekki bara með tímanum. Tíminn leiddi okkur ekki hingað, biðin ekki heldur.

Herra forseti. Ég tel rétt að taka til umræðu það sem ber nýjast til hér á landi. Fyrirbæri þetta kemur oft í fréttum og þá yfirleitt í fregnum frá mestu óróa- og átakasvæðum heimsins. Ætla má að hugtakið hafi neikvæða merkingu í hugum nánast flestra eða allra Íslendinga.

Slíkt úrræði hefur aldrei verið notað hér á landi og ekki á neinu hinna Norðurlandanna. Hver er þörfin og hvað er að? Hvernig hefur okkur gengið með þau úrræði sem hefur verið beitt; samkomubann, grímuskylda, fjarlægðarmörk, lokun atvinnurekstrar sem felur í sér smithættu, hámarksfjöldi sem má hittast og ýmis tilmæli sem hafa verið virt að langsamlega mestu leyti? Þetta hefur bara gengið dável. Smitum hefur verið náð niður ítrekað með hjálp þessara úrræða og vinsamlegra og rökstuddra tilmæla þríeykisins. Af hverju þetta?

með svo fámennt löggæslulið sem raun ber vitni? Við erum fámenn þjóð, herra forseti, 350.000 manns. Við höfum ekki þurft úrræði sem þetta, slík úrræði hafa e.t.v. átt við í stórum milljónaborgum. Af hverju erum við að taka þetta upp hérna?

Atvinnuveganefnd hefur verið að fjalla um útflutning á óunnum fiski. Við sendum spurningar til fimm ráðuneyta fyrir tæpu ári og

og þar að baki eru gífurleg verðmæti. Ráðuneytin svöruðu þessum spurningum og við erum að fjalla um þau svör í atvinnuveganefnd.

Þetta hefur áhrif á störf í landinu og gjaldeyrissköpun hér innan lands. Við höldum áfram að fjalla um þessi mál í atvinnuveganefnd og munum fylgja því eftir hvað hægt er að gera til að bregðast við útflutningi á óunnum fiski.

Forseti. Getur fjármálakerfið verið grænt? Já, heldur betur. Ég ætla að höggva í sama knérunn og ég hef gert áður

mikilvæg og stór núna. Þá gleymum við kannski því stóra verkefni sem er loftslagsváin, sem við þurfum öll að takast á við. Þar þurfum við allar hendur á dekk. Þar þurfum við að nýta öll þau tæki sem við höfum sem samfélag. Þar er fjármálakerfið svo gríðarlega mikilvægt. Þess vegna hef ég talað fyrir því í ræðu og riti og áður í þessum ræðustól, forseti, að við nýtum þá stöðu sem uppi er varðandi eignarhald á fjármálakerfinu. Við verðum að vera óhrædd við að horfa á alveg nýjan hátt á hvernig við skipum málum þar. Við gætum komið upp fjárfestingarbanka loftslagsmála, við gætum skipt upp núverandi bönkum sem yrðu sérstaklega nýsköpunarsjóðir í átt að loftslagsvænni framleiðslu og aðgerða á allan hátt.

Eftir þrjá daga eru akkúrat níu mánuðir liðnir frá því að fyrsta Covid-tilfellið greindist á Íslandi,

upphafi, mánuði áður en fyrsta tilvikið greindist hér á landi, stóð ég í þessum ræðustól til þess að spyrja stjórnvöld út í hvernig þau ætluðu að bregðast við hugsanlegum heimsfaraldri kórónuveiru sem virtist vera í uppsiglingu.

En ég ætla að segja að ef ég hefði fengið að ráða, eins og einn ágætur mannvinur og góðvinur okkar allra, Kári Stefánsson, hefði sagt, værum við ekki að glíma við grímuskyldu, fjarlægðarmörk, lokunarstyrki og hundruð milljarða skuldasöfnun ríkissjóðs. Kerfið okkar og innviðir myndu ganga snurðulaust. Hér værum við ekki að einangra gamalt fólk og áhættuhópa. Hér værum við ekki að velta fyrir okkur hvort við þyrftum að loka skólum. Hér hefðum við einfaldlega viðurkennt sérstöðu okkar, 370.000 manna eyríki norður í ballarhafi.

Herra forseti. Fréttastofa RÚV flutti okkur þær fréttir í morgun að Skotland hefði orðið fyrst landa í heiminum til að samþykkja lög um að túrbindi, túrtappar og aðrar tíðavörur verði jafnan aðgengilegar öllum þeim sem á þurfa að halda. Heilbrigðisyfirvöld og sveitarfélög eiga að sjá til þess að lögunum verði framfylgt. Monica Lennon, þingkona skoska Verkamannaflokksins, hefur barist fyrir þessu lengi og bent á það sem kallað hefur verið tíðafátækt, að fjölmargar skoskar konur hafi ekki efni á að verja að meðaltali 1.500 kr. á mánuði í tíðavörur og samkvæmt könnunum hafi um fjórðungur ungs fólks átt erfitt með að verða sér úti um tíðavörur í Skotlandi til lengri eða skemmri tíma. Tvær 14 ára íslenskar stúlkur, þær Anna María Allawawi Sonde og Saga María Sæþórsdóttir, sendu efnahags- og viðskiptanefnd umsögn um bandorminn svokallaða, sem tengist fjárlagafrumvarpi næsta árs. Í umsögninni benda þær á hversu gott aðgengi að tíðavörum skiptir miklu máli, sérstaklega fyrir peningalítið ungt fólk; að annaðhvort sé ungu fólki mismunað eftir efnahag foreldra eða sú ósanngjarna krafa gerð til þeirra að eyða þeim litlu peningum sem þau eiga í nauðsynlega vöru, svo sem tíðavörur. Tíðavörur eru jafn mikilvægar og klósettpappír og þess vegna ætti aðgengi að þeim að vera jafn sjálfsagt. Blæðingar gera ekki boð á undan sér og því gríðarlega mikilvægt að hafa tíðavörur til staðar á salernum, ekki síst í skólum og félagsmiðstöðvum þar sem ungt fólk er. Og þær leggja einnig til að skattur verði afnuminn af tíðavörum. Herra forseti. Tökum Skota okkur til fyrirmyndar í þessum efnum og sjáum til þess að tíðavörur séu aðgengilegar öllum sem á þurfa að halda. Og hlustum líka á þær Önnu Maríu og Sögu Maríu

Við erum til taks. Þetta er kjörorð Landhelgisgæslunnar og blasir við á skjánum þegar farið er inn á heimasíðu hennar hennar — nema í dag og á morgun, verður að bæta við frá og með miðnætti í kvöld. Þá verður drepið á síðustu þyrlunni og engin slík til taks næstu tvo sólarhringana. Ætli þetta sé ekki eini neyðarsíminn í heiminum, hjá þeim sem sjá um leit og björgun á fólki í lífsháska, þar sem svarið verður: Nei, því miður, það er lokað vegna vinnudeilna? Það stendur á endum, það verður lokað rétt í þann mund sem óveður gengur yfir landið. Svo dæmi sé tekið þá gæti þyrla verið eina farartækið til bjargar mannslífum í mínum heimabæ, ef svo bæri undir strax í nótt, að ekki sé talað um öryggi sjómanna á hafi úti. En eftir níu klukkutíma tekur við svarið: Nei, því miður, það er lokað, engin þyrla til taks.

Að nákvæmlega þessi þjónusta, leit og björgun, skuli leggjast af vegna vinnudeilna er auðvitað algjörlega óásættanlegt. Það verður að gera þá skýlausu kröfu til stjórnvalda að þau höggvi á þennan hnút, ef ekki með samningum þá með lagasetningu fyrir miðnætti í kvöld. Mannslíf geta verið í húfi og ábyrgð þeirra sem komið hafa málum í þessa stöðu er mikil.

Á fundi fjárlaganefndar í morgun var farið yfir rekstrarstöðu Landspítala – háskólasjúkrahúss og eins og alltaf voru svör Landspítalans mjög skýr og framsetning þeirra mjög gagnsæ.

og skorti á aðstöðu fyrir þau sem eru tilbúin til að útskrifast úr meðferð, svokölluðum fráflæðisvanda. Þetta er þekktur og viðurkenndur vandi eins og staða heilbrigðisstarfsfólks sem fær á sig gerðardóm aftur og aftur.

Hæstv. forseti. Við sem óskum eftir þessari skýrslu teljum hana nauðsynlegt gagn til að fá ákveðna yfirsýn yfir geðheilbrigðisþjónustu landsmanna sem og til að varpa ljósi á hvað mætti betur fara og hvað þarf að bæta. Svona úttekt hefur aldrei verið gerð. Auk þess erum við að bregðast við ákalli þeirra fjölmörgu sem hafa kallað eftir slíkri úttekt í málaflokknum.

svo er ekki.

Herra forseti. Ég kem hér upp til að biðla til þingmanna stjórnarmeirihlutans að styðja breytingartillögu okkar minni hlutans í nefndinni um að hækka endurgreiðsluhlutfallið í 35%.

Eins og ég fór vel yfir í ræðu um málið í síðustu viku þá styðjum við í þingflokki Samfylkingarinnar nefndarálitið og málið sem slíkt, enda er hér verið að taka skref í rétta átt og um mikilvægan stuðning við garðyrkjubændur að ræða. Við þurfum að ganga mun lengra og reyna að ná fram fleiri og stærri skrefum í átt að því að byggja upp framleiðslu garðyrkjuafurða á mun stærri skala en við höfum séð hingað til. Til þess þurfum við að ákveða hvernig við ætlum að ná fram öflugri innlendri garðyrkjuframleiðslu og aukinni áframvinnslu í mun meira mæli og við þurfum að jafna dreifikostnað raforku. Við þurfum að styðja með markvissari hætti við garðyrkju, grænmetisframleiðslu og nýsköpun í matvælaframleiðslu. Þó að þingflokkur Samfylkingarinnar muni greiða atkvæði með þessu máli þurfum við að taka málið upp aftur í heild og stíga mun stærri og ákveðnari skref í uppbyggingu landbúnaðar á landinu.

lítil skref í þá veru að horfast í augu við nútímann. Neysluvenjur okkar Íslendinga eru búnar að stórbreytast, ekki síst núna á síðustu vikum, misserum og mánuðum.

Herra forseti. Öllum er umhugað um flugöryggi. Öllum er umhugað um geðheilsu. Þó hafa vaknað varðandi þetta mál ákveðnar áhyggjur af því að undir vissum kringumstæðum geti skapast þær aðstæður að fólk sem þarfnast veigri sér við því að sækja þá hjálp vegna ótta við atvinnumissi, tekjumissi eða þar fram eftir götunum. Það yrði mjög slæmt. Af ótta við þetta og

Þá er einnig mælt með að ríki taki langan tíma í að greiða niður Covid-halla. Samfylkingin hefur kallað eftir miklu myndarlegri innspýtingu en fjárfestingarátaki upp á 1% af landsframleiðslu en það er átak þessarar ríkisstjórnar, ríkisstjórnar, ef átak skyldi kalla. Þetta frumvarp aftengir hinar ströngu fjármálareglur en bara tímabundið. Við styðjum aftengingu en við viljum halda því miklu opnara að aftengja reglurnar í lengri tíma en hér er gert. Einnig er ekkert víst að skuldasöfnun verði stöðvuð eftir fjögur ár eins og hér er stefnt að. Kannski þurfum við að skuldsetja okkur þá til að reka spítala eða skóla eða landhelgisgæslu. En meira að segja það virðist vera þessari ríkisstjórn ofviða.

Forseti. Við styðjum þetta frumvarp enda eru þetta lélegar reglur. Það er fínt að afnema lélegar reglur þótt ekki sé nema tímabundið. Við hvetjum til þess að á þeim tíma sem reglurnar eru í frosti sé komið upp með eitthvað betra, því að reglurnar eins og þær eru virka bara þegar það er

efnahagsvá sem heimsfaraldurinn hefur haft í för með sér fyrir íslenskt efnahagslíf. Það er því þörf á því að víkja til hliðar tölulegum fjármálareglum laganna þannig að hægt sé að nýta þetta mikilvæga hagstjórnartæki sem við höfum sem best við núverandi aðstæður. Miðflokkurinn leggur hins vegar áherslu á

að þetta frumvarp liggur fyrir þinginu, sýnir hversu ótrúlega miklar framfarir hafa orðið í þinginu um þessi efni. Hér áður fyrr hefði þessi umræða ekki þurft að eiga sér stað, þá hefðu ekki verið nein viðmið til að ræða. viðmið til að ræða. Við höfum sett okkur ströng viðmið og þegar við getum ekki uppfyllt þau þurfum við að ræða þá stöðu. Þetta er mjög heilbrigt og það er gott fyrir okkur að fara í gegnum það. Nú kemur t.d. í ljós að sumir ætla að keyra áfram með þá stefnu að tala við landsmenn eins og það sé ekkert mál að safna nokkur hundruð milljörðum til viðbótar ofan á þá 600 sem bætast við á þessu og næsta að það sé góð efnahagsstefna til lengri tíma. Það verður þess vegna fullt tilefni þegar svona mál koma hér inn, og verða reyndar ærin á næstu mánuðum og misserum, til þess að ræða það hvort það skiptir máli að eiga fyrir útgjöldum.

Þann 14. september sl. skipaði ég starfshóp sem falið var að skrifa drög að frumvarpi til laga um breytingu á sóttvarnalögum í þeim tilgangi að skýra ákvæði laganna um opinberar sóttvarnaráðstafanir á grundvelli fenginnar reynslu af heimsfaraldri SARS-CoV-2-veirunnar sem veldur sjúkdómnum Covid-19. Starfshópinn skipuðu fulltrúar helstu aðila sem hlutverki hafa að gegna þegar kemur að opinberum sóttvarnaráðstöfunum. Í þessum hópi sátu aðilar frá heilbrigðisráðuneytinu, embætti landlæknis, dómsmálaráðuneytinu, sóttvarnalækni, Landspítala, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og embætti ríkislögreglustjóra.

með hliðsjón af skráðum og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar og mannréttindaákvæðum í stjórnarskrá og alþjóðasamningum. Óskað var eftir því að dr. Páll Hreinsson gerði frumtillögur að breytingum á lögum eða reglum eftir því sem tilefni var til. Þann 20. september skilaði hann álitsgerð sinni og var hún lögð til grundvallar við vinnu starfshópsins ásamt þeirri reynslu sem almennt hefur áunnist hér á landi vegna heimsfaraldurs SARS-CoV-2-veirunnar. Frumvarpið sem ég mæli fyrir hér í dag er samið af fyrrnefndum starfshópi. Virðulegi forseti. Markmið frumvarpsins er að skýra betur þau úrræði sem sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra geta gripið til, vegna hættu á að farsóttir berist til eða frá Íslandi innan lands og hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum. Frumvarpinu er ætlað að tryggja betur þau réttindi sem varin eru af stjórnarskrá með því að kveða enn skýrar en nú er gert, á um það í lögum til hvaða ráðstafana megi grípa til að skerða þessi réttindi, í hvaða tilvikum og með tilliti til meðalhófssjónarmiða. Þannig er markmiðið að tryggja enn betur að slíkar skerðingar styðjist við viðhlítandi lagaheimild og séu ekki framkvæmdar nema í þágu almannahagsmuna eða til verndar heilsu eða réttindum annarra. Mikilvægt er að fram komi að heimildir sóttvarnalaga til skerðingar á réttindum, samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmálans, hafa þann tilgang að tryggja líf og heilsu fólks sem eru veigamestu verndarhagsmunir samfélagsins sem njóta verndar stjórnarskrár og mannréttindasáttmálans. Jafnframt hefur verið talið að á stjórnvöldum hvíli frumkvæðisskylda að stjórnlögum til að bregðast við til verndar lífi og heilsu fólks ef ljóst er að bein og fyrirsjáanleg ógn steðji að því.

Þá segir jafnframt í álitsgerðinni að í sumum tilvikum sé nægilegt að slíkar takmarkanir styðjist við sett lög svo þær teljist heimilar. Í álitsgerðinni er einnig tekið fram að í öðrum tilvikum verði þær að vera í þágu almannahagsmuna, til verndar heilsu eða vegna réttinda annarra svo að þær séu heimilar. Að lokum segir í álitsgerðinni að þeir almannahagsmunir að verjast farsóttum til verndar lífi og heilsu manna teljist falla undir þær undanþágur sem kveðið er á um í mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar,

Þá er markmið frumvarpsins að skýra betur þær heimildir sem stjórnvöld hafa til opinberra sóttvarnaráðstafana í samræmi við kröfur lögmætisreglunnar og lagaáskilnaðarreglna stjórnarskrárinnar. Virðulegi forseti. Gildandi sóttvarnalög eru frá árinu 1997. Ég held að við getum sagt að þau hafi almennt reynst vel í þeim heimsfaraldri sem nú ríkir. Aftur á móti er talið nauðsynlegt á þessum tímapunkti að skerpa á tilteknum atriðum laganna. Það þýðir þó ekki að þær sóttvarnaaðgerðir sem gripið hefur verið til hingað til hafi ekki byggst á nægilega styrkum lagagrundvelli. Í fyrrgreindri álitsgerð Páls Hreinssonar rekur hann mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og fjallar síðan um valdheimildir ráðherra sem fram koma í gildandi sóttvarnalögum. Síðan segir í álitsgerðinni:

útfærslu sóttvarnaráðstafana verður á hinn bóginn að taka tillit til þeirra hagsmuna sem þær bitna á, almennra efnisreglna stjórnsýsluréttarins og þá ekki síst meðalhófsreglunnar.“ Þá segir í álitsgerðinni að eftir að á þanþol gildandi sóttvarnalaga hafi reynt í Covid-19 faraldrinum sé eðlilegt að uppsöfnuð reynsla sé vegin og metin og gerðar nauðsynlegar breytingar á lögunum og rétt sé að bæta strax úr helstu ágöllum sem á lögunum eru, m.a. til að tryggja að sóttvarnayfirvöld hafi allar nauðsynlegar valdheimildir. Með frumvarpi þessu er brugðist við þessum athugasemdum, einkum með breytingum á IV. kafla laganna um opinberar sóttvarnaráðstafanir. Með frumvarpinu er lagt til að sérstakt ákvæði um orðskýringar komi inn í lögin. Talið er nauðsynlegt að leggja þetta til þar sem slík ákvæði er ekki að finna í gildandi löggjöf. Þannig eru helstu hugtök laganna ekki skýrgreind sem slík í gildandi lögum, svo sem opinberar sóttvarnaráðstafanir eins og samkomubann. Þá er lagt til að í stað þess að í lögunum sé fjallað um yfirlækna heilsugæslu verði hugtakið umdæmislæknar sóttvarna notað. Einnig að skýrð verði í lögum svæðisskipting sóttvarna. Lögð er til breyting á hlutverki sóttvarnaráðs þannig að skýrt verði að ráðið sé ráðgefandi við mótun stefnu í sóttvörnum og hlutverk þess skarist ekki við hlutverk sóttvarnalæknis. Lagt er til að skýrar verði kveðið á um skyldur einstaklings sem læknir hefur grun um að haldinn sé smitsjúkdómi. Þannig er lagt til að ef lækni grunar að einstaklingur gæti verið haldinn smitsjúkdómi, þ.e. ef smitrakning vekur upp slíkan grun, sé viðkomandi skylt að fylgja fyrirmælum um sóttvarnaráðstafanir, þar með talið reglugerðum settum á grundvelli laganna í þeim tilgangi að fyrirbyggja að hann smiti aðra einstaklinga. Þá eru lagðar til breytingar á 12. gr. laganna sem fjallar um opinberar sóttvarnaráðstafanir vegna hættu á farsóttum innan lands. Lagt er til að skýrt verði kveðið á um að sóttkví, stöðvun atvinnurekstrar og útgöngubann séu hluti af opinberum sóttvarnaráðstöfunum. Þá eru lagðar til breytingar í þeim tilgangi að samræma með skýrari hætti framkvæmd sóttvarna og lög nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Í þessu samhengi er rétt að taka fram að einungis er talið að útgöngubann falli ekki nú þegar undir þær sóttvarnaráðstafanir sem kveðið er á um í gildandi lögum. Eins og fram kemur í álitsgerð dr. Páls Hreinssonar er sóttkví vægara úrræði afkvíunar og hefur verið fellt undir það hugtak. Verði frumvarpið að lögum verða bæði þessi hugtök notuð, sóttkví gagnvart einstaklingum, en afkvíun gagnvart svæðum eða stórum hópi fólks. Þá hefur stöðvun atvinnurekstrar fallið undir samkomubann samkvæmt gildandi lögum. Lagt er til í 11. gr. frumvarpsins að þau ákvæði alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar sem fjalla um sóttvarnaráðstafanir sem beita má gagnvart ferðamönnum við komu og brottför milli landa verði sérstaklega tekin upp í lögin. Alþjóðaheilbrigðisreglugerðin hefur nú þegar verið send Stjórnartíðindum til birtingar og má búast við að hún verði formlega birt í C-deild þeirra á næstu dögum eða vikum. Lagðar eru til breytingar á 14. gr. laganna sem kveður á um aðgerðir vegna hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum. Tilgangur breytinganna er að skýrt verði í ákvæðinu að það taki bæði til smitaðra einstaklinga og þeirra sem grunur leikur á um að hafi smitast. Það hefur verið talið leiða af samræmi í skýringu laganna en betur fer á því að það komi ótvírætt fram í lagaákvæðinu sjálfu. Jafnframt er málsmeðferð við ákvörðun um einangrun og sóttkví skýrð frekar. Þá eru lagðar til breytingar á 15. gr. laganna sem fjallar um meðferð máls þess sem gegn vilja sínum hefur verið gert að sæta einangrun eða sóttkví fyrir dómi. Þá er lagt til að tvö ný ákvæði bætist við lögin. Ákvæðin fjalla um rannsókn, úrskurð dómara og kæru úrskurðar um einangrun eða sóttkví. Að lokum er lögð til breyting á þeirri gjaldtökuheimild laganna sem varðar ráðstafanir gagnvart ferðamönnum. Þar er lagt til að í samræmi við ákvæði alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar verði almennt ekki tekið gjald fyrir ráðstafanir gagnvart ferðamönnum nema þær séu þeim til hagsbóta. Þá verður í undantekningartilvikum hægt að taka gjald fyrir slíkar ráðstafanir þótt þær teljist ekki til hagsbóta fyrir ferðamenn. Virðulegi forseti. Við gerð frumvarpsins voru áform um lagasetningu og frummat á áhrifum lagasetningar birt í samráðsgátt stjórnvalda þann 7. október sl. Veittur var frestur til að skila inn umsögn til 21. október. Engin umsögn barst, hvorki um áform til lagasetningar né um frummat á áhrifum. Tekin var ákvörðun um að birta ekki drög að frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda eins og hefðbundið er, en ástæðan fyrir þessu er einkum sú að talið var mikilvægt að flýta framlagningu frumvarpsins eins og hægt væri svo það yrði tekið til umræðu og umfjöllunar á Alþingi sem allra fyrst. Mat á áhrifum frumvarpsins á ríkissjóð hefur farið fram og ekki er gert ráð fyrir að lögfesting þess hafi áhrif á útgjaldahlið ríkissjóðs. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og leyfi mér því að leggja til að því verði að lokinni 1. umr. vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umr.

umrætt frumvarp var ekki sett í samráðsgátt og fór því ekki í neitt samráðsferli. Ég hnaut um það að í hópnum sem skipaður

að rétt væri að koma málinu sem allra fyrst til Alþingis til umfjöllunar. Það er réttur staður fyrir málið. Kallað hafði verið eftir því að aðkoma Alþingis væri skýrari og meira afgerandi að sóttvarnaráðstöfunum almennt.

Ég velti fyrir mér hvort svona breytingar á lögum eigi ekki lögum samkvæmt að bera undir ráðið. Annað sem ég vil spyrja út í efnislega varðandi frumvarpið er í fyrsta lagi hvort það komi til álita varðandi ákvæði sem verið er að bæta við,

um það hversu hraðar hendur þurfti að hafa við gerð þessa frumvarps. Við þurftum og vildum byggja það á góðri úttekt Páls Hreinssonar, sem og reynslu sem við höfum þegar fengið af Covid-19. Ég vænti þess að málið muni fá þinglega meðferð og að það muni fara í umsagnarferli og samráð við alla sem hafa aðkomu að þessu máli. En vegna þess að hv. þingmaður spyr sérstaklega um sóttvarnaráð hefur það stefnumarkandi hlutverk, eins og fram kemur í máli hv. þingmanns, og það hefur verið uppfyllt með fundum með sóttvarnalækni í gegnum þetta ferli.

Hér er um að ræða neyðarráðstöfun, eins og á reyndar almennt við um opinberar sóttvarnaráðstafanir. En þessi gengur lengra en þær sem þegar eru til staðar og þess vegna þarf auðvitað að gjalda varhug við beitingu slíkrar heimildar og aldrei að grípa til hennar nema í neyðartilvikum. Slíku úrræði hefur verið beitt erlendis, til að mynda í Vestur-Evrópu. Aftur á móti er nauðsynlegt í neyðartilvikum að slík heimild sé til staðar. Það er mat starfshópsins að rétt sé að búa um slíkt með skýrum hætti í lögum og að Alþingi setji þann ramma, af því að það sé réttur vettvangur til að setja þann ramma.

þá er að mínu mati mjög mikilvægt að einhugur ríki um löggjöf sem þessa og sérstaklega þegar um er að ræða svona íþyngjandi ákvarðanir og þann lagaramma sem við erum að setja framkvæmdarvaldinu, sem getur verið alls konar á alls konar tímum. Hér er hins vegar verið að horfa til þessarar heimildar, ekki bara út frá núverandi ástandi, núverandi faraldri, heldur mögulega öðrum farsóttum í framtíðinni, eins og hv. þingmaður víkur að í spurningu sinni, mögulegri eitrun eða geislavirkni eða einhverju slíku. Þannig að það það var mat hópsins, sem kann og þekkir, að leggja þetta til við mig og ég legg þetta hér til við Alþingi og hv. velferðarnefnd fjallar væntanlega efnislega

þingræðissinni er ég þeirrar skoðunar að sem mest af samráðinu eigi að fara fram á þeim vettvangi en ekki endilega hjá framkvæmdarvaldinu, sem ég stend fyrir hér. En af því að hv. þingmaður spyr sérstaklega um Persónuvernd,

að kalla þá til og fá til umsagnar, þá er það bara þannig. Við erum þá ósammála um það ferli. En það er ágætt að heyra að hugmyndir Persónuverndar skiluðu sér í þessa

að rétt sé að flýta aðkomu Alþingis að málinu. Það hefði verið hugsanlegt að leggja annað mat á málið og taka lengri tíma í samráð á fyrri stigum.

rétt og eðlilegt, og ég held að við hv. þingmaður hljótum að vera sammála um það, að það er mikilvægt að almenningur komi að umfjöllun um þennan lagaramma. En hins vegar er það rétt sem komið hefur fram í fyrri athugasemdum annarra þingmanna

þá held ég að það sé mikilvægt fyrir þingið að halda því mjög vel til haga í umfjöllun sinni í hv. velferðarnefnd og síðan í umræðunni í þingsal það er alltaf verkefni framkvæmdarvaldsins að sinna daglegri stjórnun, að taka ákvarðanir sem þola enga bið á grundvelli þeirra valdheimilda sem þingið hefur ákveðið í lögum. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þingið horfi til

Ég tek undir það og ég held að það sé mjög mikilvægt að þingið taki á þessu máli af mikilli ábyrgð. Ég held að það sé mjög mikilvægt að frumvarpið verði ekki hefðbundið pólitískt bitbein heldur að þingið leggi töluvert á sig til að þetta mál megi afgreiða í sem breiðastri samstöðu. Ég vil a.m.k. leggja mitt af mörkum til að svo megi verða, vegna þess að sóttvarnalög þurfa að vera til og þau þurfa að halda, óháð kosningum og óháð því hvaða ríkisstjórn er í landinu á hverjum tíma. Þetta varðar líf og heilsu sem eru mikilvægustu mikilvægustu mannréttindi hvers manns.

Þá vil ég segja að ég held að það sé bæði kostur en líka galli að við séum að ræða sóttvarnalög í miðjum faraldri. Við eigum auðvitað að nýta kostina, nú kunnum við allt í einu öll alls konar orð og getum sett okkur í áður óþekkt

Að lokum vil ég bara segja að ég er sammála ráðherra í því að það hefur tekist vel til. Við höfum náð mjög miklum árangri hér á Íslandi í að berjast við þessa veiru. Þrátt fyrir að við höfum staðið frammi fyrir hörmulegum dauðsföllum

Það er eitthvað sem við þurfum að vera mjög vakandi yfir í kjölfarið og svo verðum við líka að vera dugleg að velta upp öllum spurningum og vera óhrædd við að rýna til gagns þær aðgerðir sem verið er að fara í.

Hún spyr líka um það hvort ekki sé rétt að Alþingi komi með einhverju móti að staðfestingu reglugerða. Slíkt væri í raun og veru ekki í samræmi við stjórnskipan okkar.

þessa nokkuð óvæntu árás frá þessari veiru að það væri bara fullkomlega eðlilegt að framkvæmdarvaldið brygðist við og það strax og hratt í samræmi við ráðleggingar okkar helstu sérfræðinga.

Þetta eru auðvitað gríðarlega mikilvægar spurningar. Ég verð að segja að í þessum faraldri, þótt við séum svolítið upptekin stundum af því að takast á hér í þessum sal,

og hversu mikið er af smitum enn þá úti í samfélaginu og þar með hversu greitt við getum farið í að slaka á aðgerðum. Við vitum þetta Ég myndi svo gjarnan vilja sjá að við hefðum meiri fyrirsjáanleika í aðgerðum og gætum vitað hvenær bólusetning hæfist og hvenær henni lyki o.s.frv., en því miður er það veiran sem ræður þessari tímalínu.

með þá miklu skerðingu sem við erum að setja á frelsi einstaklinganna. Ég er á því að það sé þörf á því, ég hef skilning á því, en á sama tíma segi ég: Þarf kannski frekari umræðu hjá löggjafanum þegar við ráðumst í slík verkefni og slíka skerðingu sem á að gilda í töluvert langan tíma? Það er kannski punkturinn og ég beini því til hv. velferðarnefndar. Annars þakka ég

hafa virkilega farið að tilmælum þríeykisins okkar og sýnt í verki hvað við erum frábær og hvers megnug við erum þegar við stöndum saman.

mánuði áður en fyrsta kórónuveirusmitið greindist hér á landi, til að kalla eftir því hvernig íslensk stjórnvöld ætluðu að undirbúa sig gagnvart þeirri vá sem virkilega virtist vera í uppsiglingu. Ég er ekki norn,

tónleikarnir væru á fleygiferð og leikhúsin og allt saman og skólarnir og íþróttir og allt. Það eina sem við hefðum þurft að horfast í augu við að hefði hrunið í fangið á okkur væri gulleggið okkar, þriðja gulleggið okkar í körfunni, ferðaþjónustan.

formlega í C-deild á næstu dögum eða vikum. Þannig að ég get glatt hv. þingmann með því að það er a.m.k. vilji þeirrar sem hér stendur hvort sem við ætlum að kalla það að gyrða sig í brók eða bretta upp ermar. En mig langar líka að segja af því að

vegna þess að ég hef verið í þeim sporum sjálf, að það er ekki einfalt að taka ákvarðanir sem varða svona ríka hagsmuni, sem varða svona stóra hagsmuni, og ég tala nú ekki um ákvarðanir sem eru líka íþyngjandi fyrir fólk og í íslenskri stjórnskipan er það þannig að við erum, hver ráðherra fyrir sig, með í raun og veru endanlegt ákvörðunartökuvald í okkar málaflokki þó að ég hafi haft þann háttinn á að kynna fyrir ríkisstjórn aðgerðir mínar jafnharðan að sú ákvörðun sem ég og við höfum tekið, sem er að fara að ráði okkar besta fólki, það er mín sannfæring að það hafi verið rétt ákvörðun. Hún hefur verið til góðs. Það er hins vegar þannig að á öllum tímum getur maður staldrað við og horft um öxl og sagt: Ef ég hefði vitað það þá sem ég veit í dag hefði ég e.t.v. tekið aðra ákvörðun. En mig langaði bara, virðulegur forseti, að víkja nokkrum orðum að þessu vegna þess hversu

Já, ég verð nú að viðurkenna það að ég er mjög glöð að við skulum vera að fara að birta þetta á næstu dögum og vonandi fljótlega. Ég tek því virkilega fagnandi og ekki síður að

En hvað lýtur að því að vera vitur eftir á og annað slíkt þá hef ég nú bara litið á það sem heilbrigða skynsemi hvernig við höfum tekist á við þessa veiru. Það er ekkert að vera vitur eftir á. Ja, vitur eftir á hvað lýtur að því að við erum að sjá hversu gríðarlega alvarlegar afleiðingar þetta hefur haft á samfélagið og þá er ég ekki að tala um ferðaþjónustuna eða þá sem hreinlega hafa misst störfin og annað slíkt heldur hina sem sitja eftir daprir, einangraðir, þunglyndir og í mikilli vanlíðan, heimilisofbeldi vaxandi og annað slíkt. Ég hefði viljað sjá miklu meiri fjármunum varið í það að taka utan um fólkið okkar sem er að missa atvinnuna. Og þegar við erum að tala um 600 milljarða í skuldasöfnun á næstu tveimur árum

þá bíð ég eftir því að fá greiningu á því hvaða afleiðingar þetta hefur í raun og veru haft fyrir samfélagið, bæði fjárhagslegar og félagslegar, og þá með tilliti til þess hvernig við höfum verið að haga okkur á landamærunum og hvaða hvaða gríðarlegi kostnaður og hvað gríðarlega álag þetta hefur verið á heilbrigðisstéttirnar okkar og annað slíkt. Það hefði nú verið ofboðslega fallegt ef við hefðum ekki þurft að fylla gjörgæsludeildirnar og allt annað af fárveiku Covid-sjúku fólki. Það hefði verið minn draumur alla vega.

Það hefur ekki gengið og það er staðreynd og liggur fyrir í þeim tölum sem við erum með að hæstu bylgjurnar og mesta smitið erum við sjálf, þ.e. það hvernig við komum saman og umgöngumst hvert annað. Það þarf ekki nema eitt smit til að koma bylgju af stað.

meðgöngutíminn er svo langur þannig að það er erfiðara en ella að ná utan um hana. Og með því að fara þá leið sem við höfum gert, með því að rekja hvert einasta smit — við höfum farið í smitrakningu í kringum hvert einasta smit

fólks. Það hefur verið okkar helsta gæfa meðfram því að fylgja ráði okkar besta fólks og ég vil halda því til haga. En af því að ég hef ekki talað nógu skýrt áðan varðandi alþjóðaheilbrigðisreglugerðina, sem er sameiginlegt áhugamál okkar hv. þingmanns, þá eru það bara þau ákvæði

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Hún nefnir Nýja-Sjáland sérstaklega og þá langar mig að nefna að þar búa um 5 milljónir manna og mesti fjöldi smita þar á einum degi, í mars síðastliðnum, voru 87 einstaklingar.

tíma. Auðvitað er maður hálfkvíðinn fyrir því að við verðum eins og kvígurnar sem hleypt er út á vorin núna þegar jólin fara að nálgast. Jólin eru ofboðslega sterk og stór í hjarta

Við ræðum hér um nýtt sóttvarnafrumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra sem skerpir enn frekar á þeim reglum sem nú eru í gildi og byggja á álitsgerð Páls Hreinssonar. Ég vil taka það fram að það er mat þeirrar sem hér stendur að mikilvægt sé að málið komi nú inn til þinglegrar meðferðar, enda kemur fram í áliti Páls að það sé einmitt nokkuð aðkallandi að Alþingi fari í þessar breytingar

Í álitsgerðinni segir, herra forseti: „Eftir að á þanþol gildandi sóttvarnalaga hefur reynt í Covid-19 „Eftir að á þanþol gildandi sóttvarnalaga hefur reynt í Covid-19 faraldrinum sem geisað hefur á Íslandi er eðlilegt að uppsöfnuð reynsla sé vegin og metin og gerðar nauðsynlegar breytingar á lögunum í hennar ljósi þannig að stjórnsýsla sóttvarna sé betur í stakk búin til að mæta næsta faraldri.“ — Í næsta faraldri, ekki næstu bylgju, ég vil benda á það. — „Áður en í þessa heildarendurskoðun verður ráðist „Áður en í þessa heildarendurskoðun verður ráðist er rétt að bæta strax úr helstu ágöllum sem á lögunum eru, m.a. til að tryggja að sóttvarnayfirvöld hafi allar nauðsynlegar valdheimildir.“ Ég tel að frumvarpið sem við ræðum geri það að næstum því öllu leyti nema þessu með útgöngubannið. Ég set stórt spurningarmerki við það. það. Þær aðgerðir sem nauðsynlegt er að fara í strax, og Páll hefur tíundað í sinni álitsgerð, eru t.d. lögskýringar á helstu hugtökum sem þurfa að vera á hreinu, svæðaskipting sóttvarna og hvort hún eigi betur heima í lögum eða reglugerð

að mestu leyti. Fólk hefur tekið þetta alvarlega, hefur tekið líf og heilsu annarra jafn alvarlega og sína eigin, sýnt umburðarlyndi, þrautseigju og langlundargeð og sýnt

er mjög mikilvæg þegar á reynir eins og í heimsfaraldri þeim sem nú gengur yfir.

vegna þeirrar samstöðu sem þjóðin hefur sýnt og einnig vegna þess að þá getur þingið komið saman — það tekur ekkert óskaplega langan tíma — og sett einhvers konar neyðarlög, komi til þess. Ég myndi því

hliðarverkanirnar af hertum sóttvarnaaðgerðum eru. Það er alveg gefið mál að útgöngubann myndi ekkert bæta hvað þetta tiltekna atriði varðar og það ætti algjörlega í lengstu lög að reyna að koma í veg fyrir að gripið sé til þess úrræðis.

hefur gefið til kynna að hún sé tilbúin til að hlusta á þingið í þessum efnum og vinnuna í hv. velferðarnefnd, sem sú sem hér stendur situr í. Ég vona að það verði gott og ánægjulegt samtal

Það er hægt að flytja fólk af hættusvæði og það er öllum skylt að hlýða og brottflutningur ella. Það er hægt taka húsnæði leigunámi, hægt að skylda almenning til að veita öðru fólki húsaskjól og viðurgjörning, það er hægt að taka eignarnámi matvæli, eldsneyti, varahluti, lyf o.fl.

já, vissulega eru önnur íþyngjandi ákvæði annars staðar í almannavarnalögum, og hafa vissulega rétt á því að vera þar. Það sem ég vil hins vegar benda á er samhengið,

eitt það mikilvægasta í lífinu sjálfu og hvað þá hvað varðar samskipti stjórnvalda við almenning í landinu

ég bara á að það væri, held ég, miklu skynsamlegra að taka það samtal eftir að við erum komin út úr krísunni fyrst það virðist

En mér finnst bara mjög freistandi að viðhalda þessu dýrmæta trausti við þjóðina og bjóða ekki upp á það að þetta verði pólaríserandi mál í samfélaginu og í fjölmiðlum

þessu lagafrumvarpi, neyðaraðgerðir. Þessu er ekki beitt meðan allur faraldurinn stendur yfir né heldur þegar allt eldgosið stendur yfir. Þetta er neyðaraðgerð eins og margt af því sem ég var að telja upp sem er gripið til ef þörf er á.

lagaákvæði sem tryggja það, að ef allt fer úr böndum einhvern tíma í framtíðinni, sé hægt að grípa til þessara ráðstafana.

og alls ekki til þess að valda usla að ástæðulausu, enda er það ekki þannig sem ég stunda stjórnmál.

maður er enn þá í smá sjokki yfir því hvernig þetta ár hefur farið

Já, ef reynir á þá þarf þetta að vera til staðar, en ég vil benda hv. þingmanni á það að ég tel það vera til staðar. Samstaðan er til staðar. Þjóðin myndi eflaust strax

Eins og fram hefur komið í umræðunni geta stjórnvöld ekki aðhafst neitt nema fyrir því sé grundvöllur í lögum og þess vegna gætum við ekki beitt útgöngubanni núna, vegna þess að það er ekki grundvöllur fyrir því í lögum.

Og ég vil bara nefna það, vegna þess að hér talar fólk eins og alltaf sé hægt að kalla saman Alþingi til að rúlla í gegn einhverjum frumvörpum og sannarlega hefur það stundum tekið óþægilega stuttan tíma að breyta lögum,

mjög hratt út eða geislavirkni eða annað slíkt. Þá værum við ekki með viðhlítandi lagaheimild til þess að beita útgöngubanni þótt tilefnið væri fyrir hendi. Ég vil hvetja Alþingi til þess að bera ábyrgð á því núna að setja þennan ramma og setja þessa löggjöf vegna þess að stjórnvöld framtíðarinnar kunna að þurfa á þeirri leiðsögn Alþingis að halda, þó að við sjáum ekki þá stöðu akkúrat núna.

Ég heyri málefnaleg rök hæstv. heilbrigðisráðherra í þessu máli og það má eiginlega brjóta þetta aðeins niður.

annars konar eiturefni í andrúmsloftinu. Þetta eru allt hlutir sem er alveg möguleiki á að hefðu getað gerst og jafnvel meiri möguleiki á að hefðu getað gerst fyrir einhverjum áratugum síðan. Þannig að við stöndum frammi fyrir því

bendir á að það sé ekki hægt að smella fingrum og fá Alþingi til þess að koma og setja ný lög og vissulega er það alveg satt og rétt og þarf svo að vera, það er mikilvægt í lýðræðisríki.

Þetta eru algerlega gildar vangaveltur hjá hv. þingmanni. Það er alltaf spurning hversu langt er gengið nákvæmlega núna við breytingar á sóttvarnalögum. Páll Hreinsson nefndi að það væru tiltekin mál sem þyrfti að breyta svo fljótt sem auðið væri en önnur þyrftu að koma til skoðunar við heildarendurskoðun laganna jafnvel.

hún fer að rýna heimildir laganna. Þá kemst nefndin að raun um það að okkur vantar heimildir af þessu tagi til þess einmitt að vera á undan ef við myndum lenda í þvílíkum kringumstæðum. Ég held, eins og hér hefur komið fram í umræðunni, að ekkert okkar hefði órað fyrir því að við værum í þeim sporum sem við erum í í dag, að þingmenn og jafnvel virðulegur forseti væri með grímur í þingsal og við værum skikkuð til að hafa fjarlægðarmörk á milli okkar og við værum að tala um sóttkví og samkomubann, að ég tali nú ekki um útgöngubann, á virðulegu Alþingi. Það sem ég vil segja og það sem ég vil botna þetta samtal mitt við hv. þingmann með, er bara að biðja

undir einhverjum algerlega ófyrirséðum kringumstæðum, að grípa til svona íþyngjandi aðgerðar. Þá væri mjög mikilvægt að Alþingi væri búið að marka þeirri ákvörðun mjög skýrar skorður.

allri vinnu hvað varðar þetta frumvarp sem og önnur frumvörp hér á þingi og í velferðarnefnd skoða það með opnum huga og fara málefnalega yfir öll rök sem mæla með og móti og vega og meta og eiga málefnalegt samtal við

og þá er mikilvægt að það sé einhvers konar öryggishemill hjá þinginu, einhvers konar neyðarúrræði sem hægt er að grípa til, sé vald misnotað á einhvern hátt. Það er

Herra forseti. Þetta er mikilvægt frumvarp sem við ræðum hér í dag, um breytingu á sóttvarnalögum, en þau lög eru frá 1997

og þess vegna fagna ég þessu frumvarpi. Ég tel að það eigi ekki að bíða af því að þá finnum við ekki lengur í blóðinu í hvaða ástandi við erum. Þess vegna vil ég hrósa hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp hingað inn núna. inn núna. Við erum öll mjög meðvituð um það ástand sem við erum í núna, en það fennir fljótt yfir. Við nálgumst líka lok kjörtímabils og

sér í lagi af því að frumvarpið var unnið með miklum flýti og fékk ekki meðferð í samráðsgátt stjórnvalda — því að stundum hefur borið í nefndum þingsins að lítill sveigjanleiki sé til að gera nauðsynlegar breytingar, á þeim forsendum að svo margir sérfræðingar séu til staðar í ráðuneytunum sem hafi meira vit en þeir sérfræðingar sem kallaðir eru fyrir nefndirnar. Þetta segi ég hér í upphafi ræðu minnar vegna þess að hæstv. ráðherra er í salnum og ég veit að hún á í góðu sambandi við sitt fólk í nefndinni. Það sem mér finnst óþægilegt að sjá er að ekki

fulltrúa sóttvarnaráðs með í þeim hópi eða að bera frumvarpið sérstaklega undir sóttvarnaráð.

hefði maður ætlað að rík ástæða væri til þess að bera frumvarpið undir sóttvarnaráð. Í staðinn fyrir að sóttvarnaráð móti stefnu í sóttvörnum og skuli vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar um aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma

það hlutverk sóttvarnaráðs að móta stefnu í sóttvörnum. Það sýnist mér vera grundvallarbreyting á hlutverki sóttvarnaráðs. Ég veit ekki hvers vegna það gerist, kannski er eitthvað sem við hér á þinginu höfum ekki fengið fregnir af.

Mig langaði kannski að fá upplýsingar um hvernig stendur á því að sóttvarnaráð er ekki kallað til við allar þessar aðgerðir.

— þ.e. öllum þessum persónuupplýsingum sem aflað er — „skal eytt þegar þeirra er ekki lengur þörf vegna smitrakningar. Slík gögn er óheimilt að nota í öðrum tilgangi en þeirra var aflað.“

einmitt ákvæði um útgöngubann í sóttvarnalögin vegna þess að við sjáum að það hefur verið nauðsynlegt að grípa til útgöngubanns í löndum sem eru ekki svo órafjarri okkur.

vil hins vegar koma með þá tillögu hér, til að hafa sagt það, og mun svo leggja það til líka í hv. velferðarnefnd, að slíka ráðstöfun — hvort sem um er að ræða samkomubann,

þessu frumvarpi og útfæra það betur, varðandi einstakling sem þarf að lúta þvingunarráðstöfunum vegna sóttvarna. Sá einstaklingur getur borið ákvörðun stjórnvalda undir dómstóla og skal sú sú málsmeðferð fyrir dómstólum vera mjög hröð eins og oft er gert þegar um þvingunarráðstafanir er að ræða. Þá tel ég að það væri vænlegt að hafa þessi ákvæði eða þessi atriði einnig þannig að aðilar geti borið þá ákvörðun undir dómstóla, það sé hægt að taka bara þá ákvörðun, af því að, svo ég ítreki, það er full ástæða til að hafa ákvæði um útgöngubann í lögum. Það er rík ástæða til þess. Við hefðum fyrir ári síðan hneykslast mjög á því en í dag er

En aftur segi ég: Slíkar ákvarðanir á að mínu mati að vera hægt að bera undir dómstóla með sama fyrirvara og með sömu málsmeðferðarreglum og eru í 15. gr. laganna

erum við að tala um ýmsar þvingunarráðstafanir nema frelsissviptingu. — „Kæra frestar ekki framkvæmd ákvörðunar.“ Þetta er alveg það sama með að bera hlutina undir dómstóla, sú meðferð málsmeðferð frestar ekki framkvæmd ákvörðunar.

það. Að öðru leyti verð ég að segja að ég hlakka til að vinna þetta mál, þó ekki svo hratt að við gerum það ekki vel, en ég tel fulla nauðsyn til að skerpa lög um sóttvarnir.

þetta mjög viðkvæmt og mjög viðkvæmar upplýsingar sem eru þarna á ferðinni. Og ég vænti þess að hv. velferðarnefnd fái Persónuvernd á sinn fund til að ræða þetta betur. Af því að hv. þingmaður nefndi það, og það er auðvitað rétt í meginatriðum, að sóttvarnalögunum hefur ekki verið beitt á þeim skala sem við erum að sjá þeim beitt núna, þ.e. opinberar ráðstafanir gagnvart almenningi í stórum stíl. Þó hefur þeim verið beitt gagnvart einstaklingum sem hafa þurft að sæta einangrun vegna smitsjúkdóma þannig að það er til í dæminu. Loks vil ég þakka hv. þingmanni fyrir málefnalega nálgun að því er varðar mikilvægi þess að setja ákvæði um útgöngubann í íslensk lög. Við sjáum að öflug lýðræðisríki sem hafa verið í forystu eru að beita slíkum íþyngjandi

skyndilega brostið á, eitthvað sem við vissum ekki fyrir ári síðan. Okkur grunaði ekki að við stæðum í þessum sporum í dag. Þá finnst mér óábyrgt að skilja það eftir.

gæti setið einhver sem er kannski ekkert sérstaklega hrifinn af meðalhófi eða gætir ekki að slíku. Þess vegna þarf einhvern veginn að hafa þann varnagla að almenningur

vinnslu á frumvarpinu var gert sérstakt mat á áhrifum á persónuvernd. Niðurstaða matsins var að frumvarpið hefði jákvæð áhrif á grundvallarréttindi og hagsmuni skráðra einstaklinga. Sóttvarnaráðstöfunum kann að fylgja umfangsmikil vinnsla persónuupplýsinga, bæði almennra og viðkvæmra, og því mikilvægt að heimildir sóttvarnayfirvalda séu skýrar. Skýrar heimildir tryggja skilvirkni við beitingu heimilda og gera vinnslu fyrirsjáanlegri og gagnsærri fyrir hina skráðu.“ Þetta er í raun og veru grein af sama meiði og þegar við erum að tala um mikilvægi þess að vera með skýrt lagaákvæði um útgöngubann. Það er bara mjög mikilvægt að löggjafinn tali skýrt í þessum efnum til að framkvæmdarvaldið sé alveg klárt á því hverjar grundvallarreglurnar séu.

inna þingmanninn eftir því hvort hún sé sammála mér um það, eða hvort hún vilji ræða það við mig á einhvern annan hátt,

og þess háttar. En það eigi kannski erfitt með að taka ákvarðanir eða ráðleggja um ákvarðanir frá degi til dags í miðjum faraldri.

er mér nokkuð framandi. Ég get ekki sagt að ég hafi sofið með sóttvarnalögin undir koddanum síðustu ár. Ég held að það séu ekki margir sem hafi endilega verið þar. En það stendur í ráðinu, með leyfi forseta: „… skulu eiga sæti sérfræðingar á sviði smitsjúkdómalækninga, bakteríufræði, veirufræði, kynsjúkdóma og faraldsfræði/heilbrigðisfræði, heilsugæslulæknir og hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu á sviði sóttvarna.

Það er samt þannig að ef maður horfir á hlutverkið og hvað ráðið á að gera þá myndi ég halda að það ætti einmitt að vera þarna til ráðgjafar og vera kallað inn inn á svona tímum. Við erum með almannavarnaráð og við erum með ýmis ráð sem eru ekki á fundum daglega.

en einmitt byggðar á einhverjum leiðbeiningum sem kunna að hafa komið frá einhverju corpus eins og sóttvarnaráði. En það verður augljóslega gaman að velta þessu fyrir sér í hv. nefnd.

En hafandi rætt við fulltrúa ráðsins virðist þeim líka hulið hvers vegna ráðið er ekki haft meira í ráðum í þessum faraldri. Vissulega þarf að hafa hraðar hendur við ýmsar ákvarðanatökur.

sóttvarnalæknir er sá eini sem hefur einhverja þekkingu á sóttvörnum, þó að við séum öll orðin sérfræðingar í því á einn eða annan hátt, þá held ég að enn þá

sóttvarnalækni og fleiri sem þurfa að taka mjög erfiðar ákvarðanir sem hafa auðvitað mjög dramatískar afleiðingar. Þá er líka hægt að vísa bara í sóttvarnaráð þegar þarf að takast á við alls konar sérfræðinga, bæði hér innan húss og utan húss,

gera ábyrgðarkeðjuna skýrari og það er verið að tryggja réttindavernd. Þetta er þáttur sem allir eru sammála um að sé nauðsynlegt að gera. Svo eru það hlutir eins og útgöngubann, sem

Nú er svolítið glúrið að setja upp þrjár sviðsmyndir og ein þeirra er skoðun þingmannsins og hún er farsælust að hans mati. Það gefur náttúrlega augaleið að það þarf að vinna frumvarpið og það þarf að fá þinglega meðferð. Það er ekki ætlan þeirra sem hér stendur að frumvarpið fari í gegnum þingið án þess að um það sé fjallað. Hins vegar tek ég eftir því að

og mikilvægi þess að þingið axli þá ábyrgð að fjalla um þetta vandmeðfarna hugtak og þessa vandmeðförnu valdheimild stjórnvalda

Virðulegi forseti. Ég skil hv. þingmann og málflutning hans hér ágætlega. Hann leggur til þessar leiðir og telur að umfjöllun um útgöngubann muni taka of langan tíma. Ég er ekki viss um það. Ég held að einmitt í þessu samhengi við aðrar aðgerðir og við svona stigvaxandi ákvarðanir, sem eru auðvitað verkfæri stjórnvalda undir slíkum kringumstæðum, sé heppilegt að ræða nákvæmlega þessa

freista þess að glíma við þetta verkfæri eins og þau hin sem eru þegar fyrir hendi í sóttvarnalögum og verið er að skerpa á með tillögunni. En svo vil ég líka segja að óháð

Það verður væntanlega verkefni annars þings.

og eru kannski meðal þeirra þátta sem mest hefur reynt á frá því að faraldurinn fór að gera vart við sig hér snemma á árinu. Í þessu samhengi hefur auðvitað verið kallað eftir því að ákveðnir þættir sóttvarnalaganna væru skýrðir og styrktir, heimildir stjórnvalda væru gerðar skýrari og styrkari. Sjálfur hef ég, bæði hér á þessum vettvangi og annars staðar, látið í ljós þau sjónarmið að í núgildandi sóttvarnalögum væru hugsanlega, ég hef ekki tekið af skarið með það, ekki nægilega skýrar og sterkar heimildir fyrir sumum þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til á undanförnum mánuðum. Mér sýnist í fljótu bragði að með frumvarpinu sé ætlunin að renna styrkari stoðum undir þessi atriði og það er í sjálfu sér jákvætt. Margt í frumvarpinu sýnist mér einmitt horfa til betri vegar að því leyti að hlutirnir verða skýrari og sterkari. Engu að síður held ég að

Hér hefur aðeins verið drepið á útgöngubann í því sambandi og ég tel að það sé einmitt hlutur sem við þurfum að ræða hérna, hvort tilefni sé til að bæta slíku úrræði við. Eins er það varðandi aðrar þær sóttvarnaráðstafanir sem hér eru taldar upp og settar fram með ítarlegri og skýrari hætti en hefur verið fram að þessu.

við að segja, heilbrigðisráðstafanir á grundvelli sóttvarnasjónarmiða til þess að vernda líf og heilsu fólks. Hins vegar þurfum við að skoða það út frá sjónarmiði borgarans sem verður fyrir einhverjum takmörkunum, skerðingu réttinda og öðru þess háttar vegna þeirra ráðstafana sem gripið er til. Í þessu sambandi er kannski mikilvægast að horfa til ákvæða stjórnarskrárinnar sem og reyndar skráðra og óskráðra reglna bæði stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar sem fela í sér að vegna almannahagsmuna, og þar með talið heilsufarssjónarmiða, megi grípa til aðgerða sem takmarka eða skerða frelsi og réttindi sem við álítum að öðru leyti sjálfsögð og helg, þ.e. heilbrigðissjónarmið eru meðal þeirra sjónarmiða sem geta komið til og geta réttlætt skerðingu persónulegra réttinda af ýmsum toga. Í mínum huga er enginn vafi á því að í þeirri stöðu sem uppi er er tilefni til þess að skoða þetta. Það er tilefni til þess að grípa til sóttvarnaráðstafana en það er jafnframt tilefni til þess að skoða þær ráðstafanir sem gripið er til hverju sinni út frá því sem við getum kallað einstaklingsfrelsis- eða persónufrelsissjónarmiðunum. Það að um sé að ræða heilsufarslega ógn eða hættu af einhverju tagi gerir ekki að verkum að það sé hægt að gera hvað sem er. Heimildum bæði löggjafans og stjórnvalda eru settar ákveðnar skorður varðandi það hvað hægt er að gera, jafnvel þó að sannað sé og óumdeilt að heilsufarsleg sjónarmið séu fyrir hendi. Við þurfum í hverju tilviki fyrir sig að fara í gegnum ákveðin próf, ef við getum orðað það svo, til að gá, athuga, meta hvort þær ráðstafanir sem við erum að grípa til að grípa til séu innan þess ramma sem stjórnskipun og meginreglur laga gefa okkur svigrúm til. Við þurfum með öðrum orðum að stíga gætilega til jarðar, jafnvel þótt tilefnið sé ríkt. Jafnvel þó að réttlæting sé fyrir hendi til að grípa til takmarkandi, skerðandi ráðstafana þurfum við að gera það með þeim hætti að það samræmist öðrum meginreglum sem við þurfum að virða. Ég les það þannig að í frumvarpinu sé viðleitnin öll í þá átt. hins vegar sem þing, sem þjóðþing, að skoða þetta með gagnrýnum huga út frá þessum sjónarmiðum.

að tilefni sé til þess að takmarka frelsi, stjórnarskrárvarin réttindi, með einhverjum hætti, þá þurfum við í fyrsta lagi að gæta þess að það sé gert með lögum og með skýrum lagaheimildum. Við þurfum að gæta þess að bæði lagaheimildin og þær ákvarðanir sem eru teknar á grundvelli lagaheimilda séu í samræmi við meginreglur um málefnaleg sjónarmið, um jafnræði, meðalhóf og annað þess háttar. Það eru ákveðin atriði sem þarf alltaf að hafa í huga í því sambandi. Það á jafnt við um lagasetninguna sem reglugerðarsetninguna sem og auðvitað einstakar ákvarðanir sem teknar eru á þessum lagalega grundvelli.

En það er ekki nægilegt að það sé skýr heimild í lögum heldur verður lagaheimildin líka að fela í sér að gætt sé jafnræðis, meðalhófs og annarra slíkra þátta sem taka þarf tillit til.

Það er ekki sérviska í íslenska stjórnarskrárgjafanum sem er þar á bak við heldur viðurkennd sjónarmið í lýðræðisríkjum Vesturlanda, að það sé nauðsynlegt, ef skerða á stjórnarskrárvarin réttindi, að það sé gert af þjóðþinginu, af lýðræðislega kjörnu þjóðþingi,

Þess vegna er mjög mikilvægt að heimildir til skerðingar séu settar fram í lögum frá Alþingi en ekki bara í reglugerðum frá ráðherra. Það er auðvitað líka í gert í þeim tilgangi að það geti þá átt sér stað, eins og á sér stað í þjóðþinginu, rökræða um þær heimildir sem verið er að veita, að það sé ekki ákveðið einhliða af handhafa framkvæmdarvalds heldur að það sé ákveðið í samráði, í rökræðu sá sem vill leggja til heimildir til skerðingar þarf að rökstyðja hvers vegna hann er að leggja það til og aðrir geta spurt gagnrýninna spurninga. Þetta finnst mér sérstaklega mikilvægt í því sambandi vegna þess að fram að þessu höfum við verið í þeirri stöðu hér í þinginu að við höfum vissulega getað spurt ráðherra, sem hefur greinilega svarað því, hvað búi að baki einstökum ástæðum en það hefur verið svona eftir á skoðun. Það hefur ekki verið skoðun sem hefur átt sér stað áður en ákvarðanir eru teknar heldur miklu frekar eftir á prófun. Hún er ágæt, svo langt sem hún nær, en þegar verið er að taka ákvarðanir sem geta falið í sér skerðingu á mikilsverðum réttindum fólks þá eru líka ákveðin, ákveðin, og í mínum huga mjög sterk, rök fyrir því að það gerist einnig í aðdraganda ákvörðunartöku en ekki eftir á. Það er auðvitað þannig að sumar ákvarðanir þarf að taka

Aðrar ákvarðanir kunna hins vegar að vera þess eðlis að það á ekki að vera tiltökumál að bera þær undir þingið. Ég myndi vilja að sú þingnefnd eða þær þingnefndir sem fá þetta mál til umfjöllunar skoði það líka út frá því sjónarmiði, því að það er auðvitað töluvert önnur staða uppi þegar ákvarðanir þarf að taka á fyrstu dögunum eða fyrstu vikunum eftir að ástand skapast sem veldur heilsufarslegri ógn eða þegar þetta ástand hefur varað mánuðum saman, eins og líka er hugsanlegt og líka er okkar reynsla. Aðstaða okkar, t.d. í þinginu eða innan ríkisstjórnar eða annars staðar, til þess að meta ákvarðanir er allt önnur í dag en hún var í febrúar eða mars. Við höfum séð ýmislegt sem við höfðum ekki upplifað hér á landi, alla vega ekki um langan tíma,

þótt í sumum tilvikum kunni að vera nauðsynlegt að hafa í lögum heimildir fyrir stjórnvöld til að taka ákvarðanir án mikils aðdraganda þá eru aðrar þess eðlis að það getur verið eðlilegra og heppilegra að þær séu bornar undir þingið. Reynslan er auðvitað sú að ef á þarf að halda þá getur þetta þing unnið tiltölulega hratt og afgreitt mál tiltölulega hratt og ótal dæmi um það frá undanförnum árum að á það hafi reynt, engu að síður þó þannig að þingið hefur haft einhvern tíma, eitthvert andrými, til að vega og meta þær ákvarðanir sem þurft hefur að grípa til. Ég ætla ekki að hafa þessa ræðu lengri að sinni en ég er hins vegar vegar þeirrar skoðunar að það sé mikið og jákvætt skref að þetta frumvarp sé komið hér inn í þingið. Ég tel að í því sé margt til bóta en ég leyfi mér að segja (Forseti hringir.) að sumt kann að þurfa nánari skoðunar og umræðu við áður en það er afgreitt af hálfu þingsins.

Hv. þingmaður talar hér um að það sé mikilvægt í hverju tilviki fyrir sig að meta hvort farið sé að meginreglum stjórnsýslu og stjórnskipunar, skráðra og óskráðra reglna.

Og ráðherra byggir sínar reglugerðir á gildandi lögum. Ég hélt að ég þyrfti ekki að fara sérstaklega yfir það. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann sé að leggja það til og hvort hann hyggist leggja það til í þinglegri meðferð að ákvörðunarvald um sóttvarnaráðstafanir verði flutt frá ráðherra til Alþingis,

hér á Alþingi og um þær fjallað á pólitískum vettvangi. Það myndi þá frekar litast af pólitískum skoðunum þingmanna og þingflokka heldur en vísindalegri

og sem þarf að taka með litlum fyrirvara og hins vegar meira stefnumarkandi ákvörðunum sem geta kallað á, að mínu mati, meðferð í þinginu. Ég hef ekki skýra mynd af því og ekki skýrar breytingartillögur hvað það varðar en ég held að það sé ekki tilviljun að gert er ráð fyrir því í stjórnarskránni, og í meginreglum okkar stjórnskipunar,

einstaklingsbundin réttindi verði að fara fram með lögum frá Alþingi. Ég held að í því þurfum við að skoða hvar dugi almennar reglugerðarheimildir og hvar þurfi að koma til sérstök skoðun á reglusetningu í hverju tilviki fyrir sig. Þá er ég ekki að tala um einstakar stjórnvaldsákvarðanir. Ég er ekki heldur endilega að tala um að reglugerðarvald verði tekið af ráðherra heldur að þær heimildir sem ráðherra eru veittar með lögunum séu hugsanlega enn skýrari og útfærðari en nú er og er í frumvarpinu og/eða að þær heimildir sem ráðherra eru veittar, til að taka ákvarðanir sem fela í sér skerðingu slíkra réttinda,

sóttvarnaráðstafanir og þær aðgerðir sem hefur verið gripið til í faraldrinum, leitast við að þær gildi eins stutt og hægt er, einmitt vegna þess að um er að ræða íþyngjandi aðgerðir. Stundum hefur umræðan verið akkúrat í þá áttina að þær giltu of stutt og það þyrfti að reyna að hafa meiri fyrirsjáanleika og helst að láta þær bara gilda mánuðum saman. Ég hef ekki verið þeirrar skoðunar að það væri gott vegna þess að ég held að það eigi alltaf að vera undantekning að við séum að beita aðgerðum af þessu tagi, það eigi aldrei að verða okkur tamt eða verða einhvers konar vani. vani. Hv. þingmaður svaraði mínu andsvari með því að vísa til einhvers sem hann kallaði svona hinar stærri ákvarðanir sem væru stefnumarkandi á einhvern hátt en væri kannski ekki að vísa til þessara, hvað á ég að segja, venjubundnu aðgerða sem við erum að tala um í reglugerðum. Mig langar að biðja hv. þingmann að skýra aðeins betur hvað hann á við og hvort hann gæti nefnt hér dæmi um stefnumarkandi ákvarðanir í ferlinu sem við erum að sem við erum að glíma við núna, þ.e. frá því að Covid-19 nam hér land. Hvaða stefnumarkandi ákvörðun telur hann að hafi verið tekin í þessu ferli og hefði mátt koma hér til umfjöllunar á Alþingi sem frumvarp?

þegar ekki er um það að ræða að menn uppgötvi síðdegis á miðvikudegi að það þurfi að setja slíkar reglur sem taka gildi á hádegi daginn eftir eða eitthvað þess háttar. Það þarf aðeins að skoða þetta út frá því hvaða tími er til stefnu. Við skoðum hlutina kannski út frá ólíkum sjónarmiðum að þessu leyti. Ég held að margháttaðar ákvarðanir, sem við erum að taka á grundvelli núgildandi séu þess eðlis að það væri ekkert óheilbrigt og óeðlilegt að þær fengju umræðu í þinginu áður en þær eru teknar. Það er bara mín prinsippafstaða í þessum málum. Hvar línan liggur nákvæmlega veit ég ekki. Auðvitað er ég ekki að tala um í því sambandi að einstakar stjórnvaldsákvarðanir séu bornar undir þingið. Ég er ekki að tala um það. En reglur sem fela í sér takmarkanir á stjórnarskrárbundnum réttindum verða í mínum huga að sæta töluvert góðri og nákvæmri skoðun áður en þær eru teknar upp. Ég hef gert athugasemdir við það að þær heimildir sem hafa verið til staðar í lögum fram að þessu væru í mörgum tilvikum veikar og óljósar þegar kemur til

hef fylgst gaumgæfilega með umræðunni hér í dag og mun fara með þær umræður með mér inn í nefndina og reyna að

Virðulegi forseti. Ég fagna fram komnu frumvarpi, í það minnsta að það sé komið fram, ekki seinna vænna, myndi ég segja, eins og fram hefur komið í máli mínu nokkrum sinnum hér á þingi og á opinberum vettvangi. Mér þykir kannski rétt að draga fram viðkvæðið sem hefur verið algengt núna í á níunda mánuð, bráðum tíu mánuði: Þetta eru fordæmalausir tímar. Ég bið virðulegan forseta að velta því aðeins fyrir sér með mér hvað það er sem nákvæmlega er fordæmalaust á þessum tímum, vegna þess að við höfum staðið fyrir heimsfaröldrum áður. Við höfum bæði haft verri og vægari pestir

fyrir meira en 100 árum síðan en svo hafa riðið yfir árlegar inflúensur sem hafa verið misskæðar. Við höfum sem betur fer núorðið bóluefni sem gerir okkur betur í stakk búin til þess að kljást við inflúensuna. En þó er það þannig að inflúensa

viðbrögðin sem við höfum gripið til vegna þessa tiltekna faraldurs. Það á við á Íslandi og úti um allan heim. Þannig að vissulega eru fordæmalausir tímar en ég held að það sé einkum og sér í lagi vegna viðbragðanna. Þetta frumvarp er um margt ágætt og nauðsynlegt eins og fram kom í áliti Páls Hreinssonar, sem hann gerði að beiðni stjórnvalda, forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra, þegar hann var beðinn um að meta valdmörk heilbrigðisyfirvalda og löggjafans. Þá var það hans álit að það lægi mjög á að breyta sóttvarnalögum,

sú vinna sé hafin í heilbrigðisráðuneytinu, vinna við heildarendurskoðun laganna, burt séð frá þeim breytingum sem hér verða. Ég ætla kannski ekki frekar en aðrir hv. þingmenn sem hér hafa talað í dag að fara í miklum smáatriðum yfir efnislega þætti frumvarpsins en þó vil ég nefna nokkur atriði. Ég get tekið undir með mörgum

sem vekja sérstaka athygli mína og ég tel að þurfi að ræða vandlega hér við þinglega meðferð. Það er margt nýtt í þessu frumvarpi, það er verið að kynna til sögunnar

en þó kannski ekki svo nýtt ef við lítum til reynslunnar síðustu tíu mánuði. Þar kann einmitt að vakna upp spurningin hvort hér sé verið að renna lagastoð undir þær aðgerðir sem gripið hefur verið til hingað til. Ætla ég ekki að svara því, enda ekki í stöðu til að gera það, og er kannski ekki heldur aðalatriðið við meðferð þessa máls. Sem dæmi um nýmæli í þessu lagafrumvarpi eru ákvæði um skimanir, um smitrakningu og smitrakningu í þeim tilgangi að boða menn í skimun. Þetta er nýmæli. Núgildandi lög hafa ekki gert ráð fyrir þessum aðgerðum. Svo vil ég vekja sérstaklega athygli á því sem ég held að þurfi að skýra miklu betur í þessum lögum, einkum og sér í lagi í ljósi reynslunnar og þeirra aðgerða sem ráðist hefur verið í hingað til á grundvelli núgildandi laga. Það má deila um það hvort núgildandi lög hafi heimilað það. Það eru aðgerðir gagnvart heilbrigðu fólki.

sé til að það falli brott í núgildandi lögum. Það er svo sem aukaatriði en það er talað um aðgerðir gagnvart fólki sem er grunað um að vera sýkt. Það er hins vegar þriðji hópur fólks og það er fólk sem ekki er hægt að telja að sé grunað um að vera sýkt heldur bara fólk sem kannski er óvart á einhverjum stað en þó ekkert endilega í þannig samneyti við fólk sem staðfest er að sé sýkt. Þá er heldur langt gengið að mínu viti að gruna það fólk sjálfkrafa um að vera sýkt. Ég tel að þetta þurfi að koma sérstaklega til skoðunar í frumvarpinu.

að hægt sé að kveða á um að krefja ferðamenn að undirgangast læknisskoðun sem er eins lítið nærgöngul og unnt er til að ná markmiði. Svo er hér kveðið á um að ekki skuli beita inngripum nema gagnvart þeim sem grunur leikur á að hafi orðið fyrir smiti. Það er ansi viðurhlutamikið að telja,

Þvert á móti höfum við mörg dæmi um það að menn hafa ferðast með berklasjúklingum, það koma reglulega upp slík tilvik, og ekki hefur þótt ástæða til að grípa til sérstakra varúðarráðstafana gagnvart öllum í slíkum ferðalögum.

þetta hvet ég nefndina til að ræða. Ég vil sérstaklega nefna það sem mér finnst stinga í stúf og það er breytt hlutverk sóttvarnaráðs. Ég hef tekið eftir því að sóttvarnaráð

kemur mér á óvart að menn skuli ekki hafa áhuga á að heyra sjónarmið þeirra sem sitja í sóttvarnaráði, en það eru sérfræðingar af ýmsu tagi, læknar og fleiri, annars konar heilbrigðisstarfsfólk líka. Í núgildandi lögum er sóttvarnaráði falið að vera ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í sóttvarnamálum. En hér er lagt til að

myndi fyrir hann halda að hætta væri á að þá glatist sérfræðiþekking, sem mörgum er nú svo tamt að telja mikilvæga í öllum þessum efnum, vegna þess að sóttvarnaaðgerðir og sóttvarnamál varða ekki bara einn tiltekinn smitsjúkdóm. Við mótun stefnu í sóttvarnamálum hlýtur að þurfa að horfa á málið mjög heildstætt og frá mörgum sjónarhólum, bæði læknisfræðilegum, siðfræðilegum og lögfræðilegum. Ég hefði haldið að það væri einmitt frekar tilefni til að efla sóttvarnaráð í sínum störfum og gefa þannig sóttvarnalækni meira svigrúm fyrir verkefni sín en leggja ekki enn frekari byrðar á það embætti sem heyrir undir landlækni. Þetta held ég að nefndin ætti að ræða mjög ítarlega. Svo að lokum vil ég nefna útgöngubann sem ég hef heyrt marga hv. þingmenn nefna hér og gjalda varhuga við og ég tek undir þau varnaðarorð. þau varnaðarorð. Mér finnst engin rök standa til þess að menn setji hér almenna lagaheimild fyrir svo gríðarlega íþyngjandi aðgerð aðgerð og alls ekki með þeim hætti sem hér er lagt til, sem er sá að það sé á hendi sóttvarnalæknis eins að meta það og leggja það til við ráðherra að setja reglugerð um allsherjarútgöngubann. Þetta finnst mér allt of mikið og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þetta sé allt of mikið valdframsal til embættismanna og ráðherra. Þess utan vil ég líka gjalda varhuga við þeirri hugmynd að Alþingi verði sett í þá stöðu að setja almenn lög um útgöngubann vegna þess að Alþingi, eins og auðvitað stjórnsýslan öll, er bundið við ákvæði stjórnarskrárinnar um tiltekin grundvallarréttindi manna og getur auðvitað ekki leyft sér setja hvers kyns lög, getur ekki skert þessi mikilvægu réttindi með almennum hætti. Ef nauðsyn ber til að skerða þessi réttindi þá þarf það að vera í mjög afmörkuðum tilgangi og mjög skýrum

að lagasetningu um það þyrfti að vera: Lög eru sett um útgöngubann frá kl. tvö 1. desember til kl. 3 10. desember, eða eitthvað svoleiðis, eða skemmri tíma með tilteknum rökstuðningi. Slíkt mál fengi þinglega meðferð þar sem menn fengju kost á því að vega og meta öll gögn og raunverulega nauðsyn á að grípa til slíkrar slíkrar lagasetningar. Mér finnst það fátækleg rök í greinargerð að vísa til útgöngubanns með því að það hafi verið nánast venjan í löndunum í kringum okkur, regla fremur en undantekning að setja útgöngubann af ýmsu tagi. Ég vil í því sambandi benda á það að í mörgum löndum standa nú yfir málaferli

hefur kveðið upp úr um ólöglega ákvörðun um útgöngubann. Þessi mál verða, held ég, mjög til umfjöllunar í lögfræðinni úti um allan heim á næstu misserum. Þannig að ég held að það sé ekkert tilefni fyrir okkur að ana að því að fara að setja lagaheimild til handa ráðherra að setja útgöngubann með þeim hætti sem gert er í þessu frumvarpi.

sem er ekki samvinnuþýtt þegar það þarf að koma því í sóttkví eða einangrun. Hér er lagt til að það verði gert án dómsúrskurðar. En þó er því haldið til haga að viðkomandi sé að vissu leyti heimilt að skjóta málinu til dóms. Þetta er algjört nýmæli

heimilt samkvæmt stjórnsýslulögum almennt að taka ákvarðanir munnlega en það þarf þó, eins og kveðið er á um hérna, að gera það síðan skriflega svo fljótt sem kostur er. En ég er að benda á að það færi betur á því að menn létu það ekki í hendurnar eða frumkvæði hins frelsissvipta að bera það undir dóm — ég nefni það bara að menn geta verið í alls konar ástandi ef það er verið að frelsissvipta og setja menn í sóttkví vegna veikinda heldur sé það gert eins og þegar verið er að frelsissvipta annað fólk, að það sé óskað eftir dómsúrskurði fyrir fram þar sem lagt er fyrir dóm og færð rök fyrir því að viðkomandi þurfi að frelsissvipta. Þetta þarf ekki að kalla á svo langan tíma. Menn geta gefið sér í lögunum ákveðna klukkutíma eða einn sólarhring eða eitthvað svoleiðis, en að innan sólarhrings skuli málið borið undir dóm.

En það er hins vegar alveg ljóst að reyni á slík mál, þannig að menn séu í rauninni nauðungarvistaðir eða með lögregluvaldi, þá eiga þeir að sjálfsögðu rétt á því að bera það mál undir dómstóla. Ég er bara að velta hvort það sé nægilegt að tryggja, sem er bara tryggt með stjórnarskránni, að menn geti borið þetta undir dómstóla eða hvort það væri jafnvel heppilegra að hafa það í þessu frumvarpi þannig að sóttvarnalæknir ætti fortakslaust að fá dómsúrskurð fyrir öllum slíkum stjórnvaldsákvörðunum. Hann getur að sjálfsögðu mælt fyrir um það en síðan yrði kveðið á um að innan sólarhrings, eða eitthvað slíkt, skyldi sóttvarnalæknir eða stjórnvöld staðfesta

í samræmi við þróun launavísitölu frá upphafi til loka næstliðins tólf mánaða tímabils, þó þannig að þær hækki aldrei minna eða lækki meira en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs.“

þannig að það er nokkuð ljóst að þolendur afbrota mega halda áfram að búa við það að fá enga leiðréttingu á þessum bótum í gegnum

mál. Ég flyt þetta frumvarp óbreytt að því undanskildu að fjárhæðum hefur verið breytt til samræmis við þróun launavísitölunnar frá því að frumvarpið var upphaflega lagt fram á 149. löggjafarþingi ásamt því að uppröðun greina og gildistöku hefur verið breytt.

Eins og við vitum öll hafa orðið breytingar á verðlagi og jafnframt hafa bætur ákvarðaðar í refsimálum þróast í samræmi við þær verðlagsbreytingar. Það er ágalli á gildandi löggjöf að þessar fjárhæðir þróast ekki í samræmi við verðlag. Þegar fjárhæðum var breytt síðast, í júní 2012, stóð launavísitalan, hugsið ykkur, miðað við grunn frá 1989 samkvæmt vefsíðu Hagstofu Íslands,

Það verður í rauninni að stíga inn og breyta því ósanngjarna fyrirkomulagi sem er látið vera þarna eins og hippi í handbremsu, gjörsamlega ryðgað fast.

miska, þau áhrif geta oft komið fram eða aukist löngu eftir að brot er framið og þar til bætur eru dæmdar eða ákvarðaðar. Þá er óskandi að slík hækkun á ábyrgð greiðslu ríkissjóðs veiti dómstólum hvatningu til að ákvarða hærri bætur fyrir miska í alvarlegri málum en tíðkast hefur. Einnig er lagt til

um hver áramót og miðað verði við þróun launavísitölu árið þar á undan. Þar sem launavísitala kann að lækka ef efnahagur versnar skyndilega er lagt til, eins og ég taldi upp áðan, að miðað verði við vísitölu neysluverðs ef hún hefur hækkað meira

setja þennan lagabálk og þessa grein til þolenda afbrota gjörsamlega út í kuldann og ætla í engu að leiðrétta og bæta í rauninni þó það sem átti að vera bætt, að því leyti sem hægt er. Ég mun bara hvetja allan þingheim til dáða að því leyti til að við erum hér eingöngu, og ég ítreka að kalla eftir leiðréttingu sem hefði átt að vera búið að gera fyrir mörgum árum síðan og upphæðirnar hefðu átt að fylgja í þessi átta ár eðlilegri þróun á markaði, launavísitölu í þessu tilviki.

Þetta er eiginlega með hreinum ólíkindum. Við höfum ákveðið að þessi grein verði það skýr að það verði engum vafa undirorpið

gengið inn í vísitölu neysluverðs af því að hún kemur betur út fyrir ríkissjóð og almannatryggingakerfið, af því að þá þurfa þeir að greiða miklu lægri framfærslu til einstaklinganna

Í umsögnum sem velferðarnefnd bárust við meðferð málsins á því þingi var almennt lýst ánægju með efni frumvarpsins. Hver hlustar nú á svoleiðis

Nei, virðulegi forseti, eins og við þekkjum sem erum í stjórnarandstöðu, er alveg sama hvort við mælum hér fyrir 30 málum, 40 málum eða 50 málum,

En nei. Þetta hefði kannski átt heima undir störfum þingsins, en svona eru raunverulega störf þingsins. Það er alveg með hreinum ólíkindum að þurfa að horfast í augu við það.

En sumt er óþægilegra en annað. Það hlýtur að vera þungur baggi að bera að sitja í ríkisstjórn sem slær eins og með blautri tusku sífellt framan í andlitið á þeim sem síst skyldi, þeim sem þeir ættu virkilega að taka utan um og hjálpa.

Þetta þýðir í rauninni á einföldu máli að það eru tveir liðir í þessari grein, annars vegar launavísitalan og hins vegar neysluvísitalan. Ef neysluvísitalan er lægri á að nota hina fyrir almannatryggingaþegana.

Mögulega hefur verið stefnt að því í upphafi að tryggja að öryrkjar og ellilífeyrisþegar nytu hækkunar á ráðstöfunartekjum í sama hlutfalli og almenningur, en í reynd hefur framkvæmdin þó verið eins og við þekkjum og það virðist algerlega vera meginreglan

og núverandi löggjöf felur Alþingi að ákvarða hækkanir bóta, hafa dómstólar talið það falla utan hlutverks síns að dæma um hvort rétt hafi verið staðið að hækkun bóta.

í þessa almannatryggingaþega að fá eins lága framfærsluuppbót á sína fátækt og mögulegt er.

Þá nýtur ríkissjóður aukinna tekna þegar laun hækka þar sem stofn tekjuskattsins hækkar. Og því er ákveðið samræmi á milli aukinna útgjalda ríkissjóðs og aukinna tekna almannatryggingaþega.

að kjarabætur til almannatryggingaþega eru engar kjarabætur. Það er nákvæmlega það sem við erum alltaf að benda á. Þau fá ekki hækkanir ofan á eitt eða neitt. Þau hafa ekki möguleika á því að fara í verkfall og kalla eftir bættum hag.

Þeim er í lófa lagið að tryggja almannatryggingaþegum það að þeir fái aldrei minna en það sem eðlilegt er og gengur og gerist á launamarkaði landsins hverju sinni. Þeim er það í lófa lagið. Og ég kalla eftir því að þau hafi þá samvisku að þau sýni það í verki að það sé það sem þau vilja og ekkert annað. Þannig að 1. janúar ár hvert sé ekki búið að ákveða að henda 3,2%, 3,5%, eða einhverjum örfáum krónum í almannatryggingaþegann, alveg sama hvort gengið fellur um 10%, 20% eða hvað sem er, alveg sama þó að nauðsynjavörur hafa hækkað um ég veit ekki hvað mikið. Leiguverð, fasteignaverð, öll gjöld rjúka upp úr öllum rjáfrum, það er alveg sama. Að þau hækki ekki meira en um einhver X prósent, 3,5%, 3,6%, þó að launavísitalan hafi jafnvel hækkað um 7%. Þetta er réttlætismál, þetta er sanngirnismál. Þetta er mál sem við ættum öll að geta stutt og öll að vera sammála um að eigi að fara í gegn og það ekki seinna en strax.

fátæktarflokk sem vill rjúfa fátæktargildru þeirra sem eru settir hér inn í samfélagsgerðina eins og annars, þriðja og fjórða flokks samfélagsþegnar. Það er nákvæmlega það sem við, ég og hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson,

Það lýtur að lífeyrisréttindum. Sá einstaklingur sem á lífeyrisrétt hefur örlítið meira en sá sem er á strípuðum bótum almannatrygginga. En það breytir ekki þeirri staðreynd

af því sem fólk er að vinna sér inn. Það eru ekki allir sáttir við það. Margir hafa líka sagt að þeir hefðu frekar viljað getað ávaxtað sína peninga sjálfir. Almennt frítekjumark er mjög lágt í sögulegu samhengi og er markmið þessa frumvarps að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu og hvetja til sparnaðar lífeyrisþega með því að draga úr skerðingum.

Eldri borgarar hafa sjálfir sparað fyrir lífeyrissjóðshlutdeild sinni. Lífeyristekjur eru ekki launagreiðslur sem koma frá vinnuveitendum að starfsaldri loknum. Því felst í skerðingu bótagreiðslna á grundvelli lífeyristekna óbein skerðing á þeim hagsmunum sem eldri borgarar hafa unnið sér inn með vinnu sinni í gegnum tíðina. Þetta er með hreinum ólíkindum. Ég ætla kannski ekki að fara nánar út í það, en við erum með allar tölur og töflur um það hvað það myndi kosta að afnema allar skerðingar, hvað myndi kosta

með það sem við höfum verið að gera án aðkomu ríkissjóðs, án aðkomu stjórnvalda sem vita varla hvort þau eru að koma eða fara þegar þau eru að stagbæta kerfi, rétta út höndina og ná í þetta hér á sama tíma og þau skerða það miklu meira á hinum staðnum.

Þegar við mætum hér á nýju þingi, eftir nýjar kosningar, munum við mæla með því í fjórða sinn og í fimmta og sjötta sinn og við gefumst aldrei upp. Því að eitt er alveg víst: Flokkur fólksins setur fólkið í fyrsta sæti. Við segjum: Fólkið fyrst, svo allt hitt.